pod mandatom UN i EU, a do kraja 2016. godine planirano je učešće u multinacionalnim operacijama nekoliko stotina pripadnika sistema odbrane. U te multinacionalne operacije upućuju se posebno pripremljene osobe, što rezultira time što će predstavnici Republike Srbije zaista se ponašati kao pravi vojnici i pravi profesionalci, kao što su to bili i ranije.Zato naša Vojska zna da ceni ne samo našu nezavisnost i suverenost nego i nezavisnost i suverenost drugih zemalja.

koliku su cenu platili njihovi očevi, završen citat.U okviru multinacionalnih operacija angažuje se i deo civila, odnosno vojnih službi koje su najčešće angažovane kao deo sanitetskog ili pomoćnog logističkog osoblja. Kao članica bezbednosti Republika Srbija je privržena kolektivnoj bezbednosti i spremna je da doprinese globalnoj stabilnosti. Ona to dame i gospodo narodni poslanici, čini delovanjem na sopstvenoj teritoriji, ali i učešćem u multinacionalnim operacijama van naših granica koje imaju za cilj očuvanje međunarodnog mira i međunarodne bezbednosti.U multinacionalnim operacijama učestvuju i žene ravnopravno, čizma u čizmu, sa ostalim muškarcima uspele su da se izbore za svoje mesto u multinacionalnim operacijama. Na taj način doprinose zajedno sa muškarcima širenju tako dobre vrline srpske vojske.

vi ste herojski narod pun časti i pun ponosa, narod velike i časne budućnosti, završen

proglašena je za narodnog heroja. Malo li je, gospodo narodni poslanici?U 2016. godini pripadnici Vojske Srbije sudelovaće u 21 mirovnoj multinacionalnoj operaciji van granica naše otadžbine i humanitarnim akcijama,

koju je zadesila katastrofa.Poštovane dame i gospodo, poštovani građani Srbije, vama se obraćam, Republika Srbija je zajedno sa Vladom Republike Srbije, Vojskom i policijom odlično rešila migrantsku krizu na zadovoljstvo svih građana Republike Srbije, čitavog sveta i time je pokazala pravo lice Republike Srbije svetu.Poštovane dame i gospodo, slušam dva dana neistine, a kako vidite nikada u ovoj Skupštini neistinu nisam izneo niti hoću, jer smo polagali zakletvu da ćemo istinu govoriti na račun ministra vojnog bivšeg gospodina Bratislava Gašića.Nije

oštetio budžet Srbije za 270 miliona dinara, završen citat, izveštaj Državne revizorske institucije, a objavio i jedan dnevni list 18. jula Gospodnje 2012. godine, 17.Nije, gospodo narodni poslanici i građani Srbije, ministar vojni gospodin Gašić, nego bivši jedan ministar 2010. godine, citiram, platio nadogradnju softvera za VMA 850 hiljada evra. To je čak četiri puta skuplje nego što je taj kompjuterski program koštao kada je bio kupljen, završen citat, izveštaj izveštaj Državne revizorske institucije.Nije ministar Gašić, gospodo narodni poslanici, nego bivši ministar, jedan bivši ministar od bivše vlasti, deo kadra penzionisao u najboljim godinama, kada su bili uveliko radno sposobni i iskusni, tako da je čak 2004. godine penzionisao 26 generala, ratnih komandanata, načelnika, završen citat, itd.Nije ministar Gašić vojni, nego bivši jedan od ministara bivše vlasti davao helikoptere za potrebe snimanja filmova, završen citat. iz jednog godine, strana 5.Nije ministar Gašić, nego ministar bivši naredio da se helikopterom vozi seno,

jer ćemo na taj način svi skupa sudelovati u modernizaciji Republike Srbije za koju smo se većina bar narodnih poslanika opredelili u ovom Visokom domu domu Narodne skupštine Republike Srbije, većina građana Republike Srbije, naša Vlada i naš predsednik države.Na kraju, dajemo punu podršku predsedniku Vlade Republike Srbije da i dalje kao i do sada vodi Republiku Srbiju zacrtanim ciljem modernizacije, jer ćemo samo tako i na taj način stvoriti uslove za prosperitet naše zemlje i budućnost naše dece, svakim danom, svake godine, pomalo, ali sigurno. Hvala.

Hvala.Kao i uvek, u slučaju gospodina Atlagića povreda člana 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Prošli put sam pričao o selima, neću sada to da radim. Radi se o tome, još jedanput da objasnim, sada ću da budem ozbiljan, gospodin Atlagić uvek izgovara isti pasus koji mi ovde imamo na otvorenom parlamentu i mi tačno znamo šta će on da kaže.Ja sam izračunao da je verovatnoća da će on da skrene sa teme otprilike 99,5%, tako da ja unapred pritisnem ovo dugme da se javim za povredu Poslovnika, jer znam da će to da se desi.Još jednom, kao što uvek kažem, i ja se isto ponavljam, molim vas zbog poštovanja pre svega prema gostima koji su ovde došli i dali svoje vreme, odgovaraju na naša pitanja, da se držimo dnevnog reda i najiskrenije prema predsedavajućem, nije nam prijatno da pet, šest minuta slušamo stvari koje su van teme. Zbog toga mi ovako radimo. Smeta, zaista smeta, zaista jako smeta. Još jednom, posebno zbog gospode koji su ovde došli iz Ministarstva, koji troše vreme da nam ovde odgovaraju na pitanja. Hvala. prvo Vlada Republike Srbije, ovde ministar odbrane i njegovi saradnici ne mogu da troše vreme u parlamentu Republike Srbije. Znači, parlament Republike Srbije je birao njih i oni ne troše vreme, nego dolaze ovde da brane svoje zakonske predloge i njihovo je pravo, obaveza i dužnost da saslušaju poslanike. Možda vi gledate na to kao na izdržavanje, nemam pojma, ne mogu da shvatim vaše ponašanje, ali u redu, ja vam samo odgovaram. Znači, nemojte vi da govorite u ime pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane.

se tiče govora o tački dnevnog reda, profesor Atlagić, poslanik Atlagić je govorio o tački dnevnog reda.(Saša čast!)Smirite se, biće sve u redu. Mnogo radimo i sve znam, da mnogima smeta. Biće sve u redu, polako, završićemo i današnji radni dan. Uvek u neko ovo vreme imamo malo jače reakcije, ali biće sve u redu, ne brinite. Radićemo i dalje.Što se tiče člana 106, niste rekli samo stav 1, nego 2. i 3. Slažem se, nisam reagovala na ono što je urađeno i ja lično smatram da sam prekršila Poslovnik što nisam reagovala na član 106. stav 3. Lično ja smatram da sam prekršila i što nisam odmah reagovala na ometanje i ugrožavanje slobode govora jednog od poslanika, jer je stvarno negodovanje, vikanje, zato što se nekom ne sluša govor, bilo je neprimereno. Ja se vama izvinjavam, poslaniče, što to nisam uradila.Ako

sada da se vama ne slušaju govori drugih poslanika. I to shvatam potpuno da bi voleli da budete ovde sami. Sačekaćete još tri godine, možda i budete sami,

da lažete!)O, poslaniče, sad ću vam reći na ovo – nemojte da lažete. Žao mi je što su moji poslanici poslaničke grupe kojoj pripadam toliko tolerantni da ne reaguju i ne traže povrede Poslovnika, jer neće da igraju igru koju ste vi započeli. A na to – nemojte da lažete, samo ću vam reći – vaspitanje se stiče kod kuće, kada ste jako mali. Zato vam neću odgovoriti na ovo što kažete predsedniku parlamenta – lažete. Stvarno vam neću odgovoriti, jer izgleda neko je pio belu kafu kada je bio mali, a neko ne zna šta znači piti belu kafu kad si mali. To je moj odgovor nama na ovako nepristojno ponašanje i nevaspitanost.(Radoslav

zaštitite ovaj visoki dom od reči da je bilo koji ministar, bez obzira iz koje stranke, donosio, a evo, tu su ljudi koji su mnogo stručniji od svih nas u ovoj sali, da je prevozio helikopterom seno. Zaista, to ne ide da se kaže za bilo kojeg ministra, bez obzira kojoj on političkoj partiji pripada, jer mi treba da zaštitimo funkciju, instituciju ministra odbrane, bez obzira da li se on zvao Dragan Šutanovac, da li se on zvao Đorđević ili neko drugi. Tako da, zaista to nema smisla.

u pameti svima nama ovde.Znači, danas u diskusiji je najviše bilo priče o ministru Gašiću. Sada ste izbegli da izgovorite samo njegovo ime, i to je dosta za mene, nemam reči više.Mi ćemo da čuvamo dostojanstvo ministra odbrane, ali pojedince ne možemo ako nešto urade, i to važi za sve, niko nije prekinuo govornika koji su govorili o ministru Gašiću, bivšem ministru odbrane.

Hvala.Poštovane koleginice i kolege, građanke i građani, poštovani gosti, biću vrlo kratka i na neki način ću se nadovezati na govor koleginice Ane Stevanović. Zapravo, postaviću samo dva pitanja na koja ja i moje kolege iz poslaničke grupe DBJ bismo voleli da čujemo odgovore.Naime, jedno pitanje odnosi se na to šta se dešava i da li ste imali iskustva do sada, ukoliko neko od naših predstavnika koji učestvuju u mirovnim misijama, tokom učešća stekne invaliditet iz bilo kog razloga, i zapravo koja socijalna i zdravstvena politika se na njih primenjuje? S obzirom na to da u dokumentima, koje smo dobili, nismo videli da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uključeno u izradu godišnjih planova, a takođe i Zakon o pravima boraca i osoba sa invaliditetom, koji su invaliditet stekli u ratu, i članova njihovih porodica ne obuhvata ovu ovu kategoriju Vojske, tako da me zapravo zanima kako se dalje odnosimo prema tim građanima, ukoliko dođe do sticanja nekog invaliditeta, i da li se na njih primenjuju odredbe ovog zakona, koji zapravo eksplicitno ne navodi da se to odnosi na njih? Tu mislim pre svega na novčana na raznu podršku za normalno funkcionisanje i zbrinjavanje članova njihovih porodica.Takođe, ono što me zanima da li imate podatak o tome koliko je predstavnika nacionalnih manjina uključeno u tim misijama i da li negde postoje neke kvote, da li kada pravite planove to uzimate u obzir ili u narednom periodu to planirate da radite? Hvala. Poštovani poslanici, kada je u pitanju osiguranje naših pripadnika u mirovnim operacijama, ono je 100% pod osiguranjem UN. Naravno, to podrazumeva ceo paket, ali naravno i kada se budu vratili ovde, ukoliko je trajni invaliditet, on stiče pravo na invalidsku penziju i plus sve one beneficije koje ima kao pripadnik Vojske koji je zadobio te povrede

UN.Ovo drugo pitanje, nemamo informaciju. Kod nas su svi jednaki, da kažem. Nikada nismo pravili kvote koliko kojih ljudi ide. Rekao sam postoje četiri kriterijuma po kome se biraju, a to je zdravstveni, psihološki, poslednja ocena koju imaju je fizička sprema. Ko god je za to sposoban i ispuni to, bez obzira koje je rase ili veroispovesti, da li je muško ili žensko, on stiče pravo da ide tamo. Hvala. Poštovana predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je Predlog odluke o učešću naše Vojske u multinacionalnim operacijama UN i EU. Smatram da su ove multinacionalne operacije i naše učešće u njima veoma važan segment naše spoljne politike, čija je glavna karakteristika bliska saradnja sa svim relevantnim geopolitičkim činiocima u svetu, a sa druge strane zadržavanje naše vojne neutralnosti. Učešće naše Vojske u ovim međunarodnim operacijama predstavlja jedan znatno širi kontekst te vojne saradnje.Hteo bih pre svega da naglasim svega da naglasim neka dva osnovna cilja naše spoljne politike, a to su, sa jedne strane, bezbednost i stabilnost i, sa druge strane, ekonomski napredak.Nijedna zemlja u regionu nije dala doprinos miru i stabilnosti kao Republika Srbija svojom visoko odgovornom politikom, gde je svaki naš zvaničnik i te kako dobro znao da izmeri svaku izgovorenu reč, iako je nekada jako teško bilo prećutati neke stvari. Mi smatramo da ekonomski prosperitet naše zemlje može samo uz održavanje mira i stabilnosti. Mogli smo da vidimo u našem regionu da čak i najmanja nestabilnost usporava i sprečava svaki pokušaj razvoja.Imali smo i mnogo drastičnije primere. Recimo, u Ukrajini gde danas građani te zemlje trpe velike posledice nemira i sukoba koji su se tamo dešavali, a sve zbog toga što ta zemlja nije uspela da nađe pravi balans između velikih sila i da zaštiti samo svoj interes.Imali smo danas i u prethodnom periodu dosta predloga sa strane opozicije kako treba da izgleda naša spoljna politika, pa se neki zalažu za to da bi mi trebali da uvedemo sankcije Rusiji i da se okrenemo samo EU i NATO, ali lično smatram da to nije interes Srbije. Nedavno je jedna narodna poslanica iz najveće stranke bivšeg režima u Savetu Evrope glasala za to da se Rusiji uvedu sankcije. Mislim da to nisu interesi građana Srbije, da je to samo puko dodvoravanje i udvaranje nekim stranim zemljama sa nadom da će im pomoći u nekom njihovom političkom opstanku. Smatram da to nije odgovorno ponašanje.Sa postoje predlozi da Srbija treba da se okrene samo Rusiji i da prekine praktično svaku saradnju sa EU i NATO paktom, ali ti koji to zagovaraju na neki način zaboravljaju ili se prave da ne znaju da je Srbija okružena zemljama EU, zemljama NATO pakta i da ona geografski i istorijski pripada EU, odnosno Evropi i da ima potrebu da sa Evropom ima dobru komunikaciju.Kada govorimo o međunarodnim odnosima, postoji potreba da budemo malo više iskreni. U međunarodnim odnosima ne postoje ni emocije, ni ljubav, ni prijateljstvo, već isključivo partnerstvo i naša zemlja je pokaza da može da bude pouzdan partner i EU i Rusiji i Kini i svim drugim relevantnim geopolitičkim činiocima.Kada govorimo o toj iskrenosti, moram da se složim i sa narodnom poslanicom Marijom Obradović, Aleksandar Vučić jeste državnik, a svi ostali su predsednici političkih partija koji samo razmišljaju o svom rejtingu.Nije uvek jednostavno. Trpimo dosta pritisaka, dosta nepravde, ali mislim da smo uspeli da se izborimo za jedno. Vlada Republike Srbije je potpuno nezavisna i posle dužeg vremena ni jedna druga strana sila ne može da upravlja Srbijom, niko ne može da nas natera da uvedemo sankcije Rusiji, niko ne može da nas natera da prekinemo naše evropske integracije sve dok one predstavljaju interes za našu zemlju, i to je nešto na šta sam ja ponosan.Sa jedne strane govorio sam o tim indirektnim načinima kako stabilnost i mir mogu da pospeše ekonomski razvoj, a takođe postoji i direktan način kako naša vojna saradnja, kvalitetna vojna saradnja utiče na razvoj naše privrede. Tu pre svega mislim na ekspanziju namenske industrije, pogotovo kada je u pitanju zapadna Srbija. Jedna od najvećih fabrika municije na Balkanu, a možda i najveća, čačanska kompanija „Sloboda“ ima ugovorenih 150 miliona dolara poslova od čega 90% pripada izvozu. U prethodnom periodu ta kompanija zaposlila je 250 radnika i u ovom trenutku ima najviši stepen uposlenosti od 2000. godine.Posle 17 godina obnovila je najveću halu koja je bila uništen u NATO bombardovanju i u kojoj je sada uloženo 10 miliona evra, paralelno sa tim u mestu Uzići između Požege i Užica, u toku je gradnja jedne vojne fabrike streljačke municije koja bi trebala da se otvori sledeće godine i gde će biti zaposleno 700 građana od zapadne Srbije. To su one teme životne koje su građanima bitne, građane ne zanima ko će u ovoj sali da se pokaže kao mnogo veliki rusofil ili NATO lobista, prosto građane zanima da imaju više posla, da imaju bolji standard, da žive u miru i stabilnosti i sve što radi Vlada Republike Srbije podređeno je tom cilju.Dakle, još jednom podržavam ove predloge i nadam se da će Vlada Republike Srbije nastaviti u ovom pravcu da vodi svoju međunarodnu politiku. Hvala.

želim da vas podsetim i da se složim sa tim, da Srbija jeste regionalni lider u učešću multinacionalnim operacijama u misijama UN i EU.Danas smo čuli podatak da je 650 pripadnika i pripadnica vojske, kao i drugih snaga odbrane tokom 2015. godine, kroz razne rotacije učestvovalo u multinacionalnim mirovnim operacijama. Danas znamo da 332 naša člana učestvuju u različitim tim multinacionalnim mirovnim operacijama od čega su, čuli smo podatke 11% i 12% žene, tako da možemo zaključiti da imamo čak 39 pripadnica tzv. nežnijeg pola, što je vrlo pohvalno.Jedna od ovih misija o kojima smo danas govorili i nekoliko puta je bila pomenuta, za mene je prilično interesantno i volela bih da se ovaj put osvrnem samo na nju bez umanjenja značaja svih ostalih misija.Naime, misija.Naime, reči o misiji koju smo danas opet nekoliko puta pominjali i samo učešće naših misionara je pohvaljeno ne samo u matičnoj državi, odnosno u Srbiji, već i u državi gde oni službuju, ali je isto tako pohvaljeno njihovo učešće i od strane profesionalaca sa kojima oni sarađuju. Reč je o mirovnoj operaciji UN u Centralnoafričkoj Republici. UN u Centralnoafričkoj Republici. U njoj se nalazi vojna bolnica nivoa dva, a koju između ostalog čini naših 13 lekara specijalista i subspecijalista i 31 medicinski tehničar i tri bolničara.Prema podacima koji su i sada dostupni na sajtu Ministarstva odbrane od kraja juna do početka novembra, znači za neki period od pet, šest meseci, ova bolnica je zbrinula čak 3800 pacijenata, što je impresivan rezultat za bilo koju bolnicu čak i u mirnodopskim uslovima, a kamoli u nekim vanrednim okolnostima.Među ovim slučajevima je navedeno da je bilo 313 slučajeva malarije od čega je 90 bilo u teškom obliku, ali ni jedan nije bio sa smrtnim ishodom. ishodom. S tim u vezi, zaista bih čestitala našim mirovnjacima koji se nalaze širom sveta na zaista impresivnim rezultatima i na tome kako oni nas u suštini predstavljaju kao neke ozbiljne profesionalce.Kada smo kod ove teme koja se tiče zdravstvene zaštite naših mirovnjaka, ja bih se nadovezala na ono što su moje koleginice govorile pre toga i pitam vas, odnosno da se prvo podsetimo da u Zakonu o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u članovima 35. i 36. se govori da po ovom pitanju nema dileme, da je rešeno ne samo našim zakonima, nego i u različitim međunarodnim sporazumima. Opet, nema izveštaju, odnosno ovom godišnjem planu i uopšte ne mogu da nađem podatak, kakva su vaša dosadašnja iskustva i imate li neke podatke po tom pitanju? Odnosno, pitam vas koliko je ranjenih i da li uopšte ima ranjenih, koliko ih je i na koji način su zbrinuti? Koliko je preminulih i kako su i na koji način zbrinute njihove porodice, ako uopšte ove podatke u ovom trenutku imate?Da se vratim na godišnji plan. Od kada je usvojen Zakon o upotrebi Vojske Republike Srbije od 2009. godine, usvajanje godišnjeg plana je praktično jedna stalna i predvidljiva aktivnost ne samo za vas, odnosno Ministarstvo odbrane. S tim u vezi mi je jako žao što danas nije ovde i ministar unutrašnjih poslova, to je i njegova stalna i predvidljiva aktivnost, ali je i predvidljiva aktivnost Narodne skupštine.Sada je početak novembra 2016. godine i mi tek danas razmatramo i usvajamo godišnji plan upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za učešće u mirovnim misijama. misijama. Šta mislite ko je odgovoran što godišnji plan nije došao pred narodne poslanike recimo, krajem 2015. godine, ili početkom 2016. godine? Ako znamo da je prethodni ministar razrešen dužnosti 5. februara tekuće godine, da li je ovaj propust njegova odgovornost? Pošto nije usamljen u ovim obavezama, da li je ovo odgovornost ministra unutrašnjih poslova ili je na kraju odgovornost predsednice Skupštine koja ovo pitanje nije blagovremeno postavila kao temu na dnevnom redu? Hvala. Po podacima do sada u mirovnim misijama, nije bilo ranjenih i povređenih, niti sa smrtnim slučajevima, a naravno nije bilo ni sa posledicama invaliditeta, ali imamo jedan smrtni slučaj. To je

je o izvanredno ozbiljnoj, važnoj temi i naravno na ozbiljnost i na važnost same teme ne mogu da utiču sporadični napadi i ponašanje koje je na nivou onoga što se očekuje možda u dvorištu predškolske ustanove, sada već u ustaljenom maniru jedne čudne družine.Ozbiljne i važne teme mi smo već danas dovoljno govorili o tome zašto su ovako važno. Dakle, teme koje podrazumevaju ne samo zaštitu univerzalnih vrednosti, vrednosti koje su valjda razumljive svima i koje delimo. To je pitanje opšteg mira i bezbednosti. One su važne i zbog toga što se na ovaj način izgrađuje reputacija naše vojske ali i države u celini.U vezi sa tim, možda dve napomene koje bih želeo da podelim sa vama, činim to sada. Važno je da se određena vrsta odnosa uspostavlja među državama, ne samo na osnovu onoga kako je do sada bilo, već i na osnovu svega onoga kako bi moglo biti. Kako bi moglo biti na našu korist, na korist ove zemlje i oko tih stvari se vredi truditi.Želeo sam da kažem da u tom smislu nisam razumeo argumente koji govore u smeru da li je država u kojoj bi se moglo organizovati ili se organizuje vojna misija, postupala ovako ili onako spram Srbije, dovoljno je jak argument da se mi na osnovu toga opredelimo po pitanju i zaštite univerzalne vrednosti koje sigurno delimo, ali i po pitanju izgradnje reputacije naše države i u smislu usaglašavanja izgradnje odnosa sa tim zemljama.Dakle, kada unapređujemo odnose mi stičemo i priliku i dodatni prostor da i sa druge strane imamo odgovarajuće reakcije, da neke ne pokvarimo ako smo zadovoljni u delu. Ako negde i nismo zadovoljni do kraja, da dovedemo međusoban odnos do tačke kada može biti bolji pa da i neku veću podršku očekujemo sutra. Tako se razmišlja bez vezivanja ruku samom sebi. Tako se razmišlja kroz ulaganje u odnose i tako se strpljivo, mudro, korak po korak gradi.Danas su se pominjale neke razlike između državnika i ljudi koji su tek u politici, bez prilike da odu u onaj viši korak dalje. Jedna od razlika se upravo meri i kroz ovu vrstu odnosa. Treba ovo da podržimo, ne samo kada je reč o ovim sporazumima, već u svakoj prilici kada god možemo da učinimo nešto u smislu izgradnje reputacije i unapređenja ove vrste odnosa među državama. Hvala.

Hvala.Poštovani građani, dame i gospodo, prvo da se zahvalim i ministru i oficirima koji su prisutni, na konstruktivnoj diskusiji, na tome što su odgovarali na sva pitanja koja su postavljena. Takođe i na odboru, a i sada danas u plenumu. Takođe i na iscrpnom izveštaju i godišnjem planu koji smo dobili.Pokazuje da je Vojska Srbije jedna institucija koja zaista funkcioniše kao institucija sistema, koja je na sreću građana Srbije preživela razne partokratije koje su uništile mnoge druge nezavisne institucije sistema, nekim čudom, verovatno se to tiče i dobrih ljudi u Vojsci Srbije, ova institucija je očigledno zadržala i kvalifikacije i stručnost i sačuvala se od toga da joj se uvale razni partijski kadrovi koji razaraju celo društvo koje imamo.Ovaj godišnji plan o učešću u multinacionalnim operacijama pokazuje koliko je cenjena Vojska Republike Srbije u svetu. Sama činjenica da nas zovu na toliko misija, jer sigurno nas ne zovu zato što nas vole ili zato da nam učine neku uslugu, nego je sigurno da nas zovu zato što prepoznaju stručnost i prosvećenost i profesionalizam koji postoji u Vojsci Srbije - činjenica da imamo 332 vojnika, vojnika, odnosno pripadnika Vojske u ovim misijama, da je to mnogo više od svih zemalja u regionu. Poslanica Jasmina Nikolić je pročitala i mislim da je dobro za građene da čujemo još jednom – Makedonija ima jednog, Hrvatska sedam, Crna Gora četiri, Bosna i Hercegovina 40, Slovenija 18, Bugarska dva, Rumunija 96, Mađarska 93 i kada uđemo kod nekih većih država, koje su i članice EU – Austrija 203, Slovačka 107, Nemačka 432, Francuska 867, Španija 613, a mi imamo 332 pripadnika. Ovo govori o kvalitetu Vojske Republike Srbije i da i u UN, i u EU, smo očigledno poželjan partner.Rečeno je od strane mnogih poslanika, ovo pomaže u izgradnji ugleda Republike Srbije, znači ne samo Vojske, nego svih nas, tako da je ovo za svaku pohvalu.Govorili smo danas dosta o tome i ministar je sam to pomenuo da način na koji se donose ove odluke od strane Skupštine je neprihvatljiv. Znači, to je prihvaćeno, rečeno je da će u novim zakonima to biti ispravljeno, tako da podvlačim da u potpunosti podržavamo to.Izveštaj, odnosno godišnji plan je napravljen u januaru, kako je rečeno, mi ga sada donosimo. Podsetiću da su meseci prošli u kojima Skupština nije radila. Imali smo mnogo prostora da uradimo ovo što je potrebno. Čija je krivica - ne znam. Da li je krivica Vlade, koja nije uputila predlog, da li je krivica predsednice Narodne skupštine? Jednostavno to je nedopustivo i ne bi trebalo dalje da se što je bitno, ja mislim, dodati na kraju je da se Vojska Srbije vraća tradiciji Vojske Srbije kroz našu istoriju. Vraćamo se na te ponosne pozicije koje smo imali u prošlosti i to je za ponos i diku svih građana Srbije. Treba da nastavimo u tom pravcu. Pokret Dosta je bilo u potpunosti podržava to što se dešava, da polako izađemo iz ovih nekih deset godina devedesetih, gde nismo baš radili stvari koje su na ponos građana Srbije. Sada se vraćamo tome. Učešće Srbije u mirovnim operacijama to govori. Hvala. Samo kratko.Dobro je, gospodine ministre, što se vama nije uvalio ovakav kao što je Saša Radulović. Dobro je za vas. Dobro je za vas. Nažalost, takvu sreću kao vi nije imao gospodin Željko Sertić, nije imao gospodin Dušan Vujović i nije imao gospodin Goran Knežević, pošto mu se ovakav koji sad upravo izlazi iz sale uvalio… **Maja Gojković** Čekajte poslaniče da prvo nagovori grupu da izađu. Samo momenat, pa da možete nastaviti, jer je bučno.

Vratiću vam vreme, iako imate 48 minuta i 38 sekundi. **Aleksandar Martinović** Dakle, zato ste vi, između ostalog, gospodine ministre uspešni, zato što vam se nije uvalio ovakav parazit koji je pojeo sve što je moglo da se pojede i da uništi sve što je moglo da se uništi. Profesionalni stečajni upravnik, čovek koji je uspeo da mu nešto pođe za rukom što nije pošlo za rukom ni Al Kaponeu, a to je da prevari američku državu za porez.

želim puno zdravlja, sreće i da se svojim porodicama vrate živi i zdravi, da sačuvaju obraz Srbije i srpske vojske i čast nam je svima nama koji ćemo glasati za ove odluke, što će naši vojnici da se bore za mir u svetu pod zastavom UN, pod istom onom zastavom pod kojom smo se borili i u Drugom svetskom ratu i pod istom onom zastavom pod kojom danas čuvamo naš suverenitet i teritorijalni integritet, a pogotovo na KiM. Zahvaljujem poslaniče.Iscrpeli smo listu.Da li neko želi da iskoristi svoje pravo po članu 196. pod uslovom da je ostalo vreme?Samo momenat da vidimo od prijavljenih kome je ostalo vreme.Boško Obradović Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, uvaženi visoki oficiri Vojske Srbije, istina, voleo bih da se naša Vojska više zove srpska vojska, što bi trebalo da bude logično, ali to ćemo ispraviti u nekom narednom periodu, poštovane kolege narodni poslanici, zaista sam veliki ljubitelj narodne pesme „Žene vole oficire“ jer ona najbolje oslikava ljubav srpskog naroda prema vojnom pozivu. Zaista smatram da srpski narod ima ogromno poštovanje prema vojničkom pozivu i da je naša ratnička i vojna tradicija svetla i izuzetna.Zato želim da vas posebno pozdravim ovde u Domu Narodne skupštine jer svaki dolazak vojne uniforme i uopšte pojava vojne uniforme je nešto čemu treba uvek izraziti svoje apsolutno poštovanje. Upravo zbog toga i žalim što je ukinut toliki broj kasarni i toliko smanjen broj vojnika u Srbiji da praktično više vojnika na ulici ne možete da vidite, a veliki broj velikih gradova širom Srbije i nema više mogućnost da susretne vojnika na svojim ulicama.Želim pre svega da ukažem na neke od tema koje zapravo inspiriše naša tačka dnevnog reda, uvažavajući neke važne teme koje ne možemo danas, gospodine ministre, da otvorimo, a to je svakako materijalni status vojnika koji na zadovoljavajući broj vojnika koji napušta vojsku, što mislim da je izuzetno alarmantno i niz drugih tema koje verujem da bi takođe zavredile da budu tema dnevnog reda zasedanja Narodne skupštine.Ono što želim ovde pre svega da kažem jeste da razjasnim poslanicima vladajuće većine da postoji razlika između Evrope i EU. Mi Mi jesmo Evropljani, mi jesmo u Evropi, mi volimo Evropu, mi smo stari drevni evropski hrišćanski narod, ali mi apsolutno imamo pravo i to naša poslanička grupa Dveri jeste da budemo protiv EU kao jedne birokratske tvorevine koja ne donosi nikakvo dobro evropskim narodima, što je uostalom postao da bude svestan i veći deo evropskih naroda sve više svakoga dana.Mi možemo da podržimo boravke naših vojnika tamo gde zaista ima smisla da oni idu u humanitarne i druge aktivnosti, ali nikako ne možemo da podržimo da naša Vojska učestvuje u bilo kakvim mirovnim operacijama EU, posebno zato što smo time uslovljeni i što nećemo moći dalje tim pogubnim putem u EU ako ne ispunimo još jedan od tih uslova, a to je učešće u tzv. mirovnim operacijama.Verujte, operacijama.Verujte, apsolutno se ne slažem sa Pokretom Dosta je bilo. I biću malo suprotan onome što ovde provejava kao vladajuće i većinsko mišljenje. Ne vidim da treba da se ponosimo ovolikim brojem vojnika koji su širom sveta danas razasuti u nekim mirovnim operacijama. Hoćete da mi kažete, gospodine ministre, da smo mi pametniji od Nemačke i da Nemačka daje manje vojnika u mirovne operacije od nas ili Austrija ili druge pomenute zemlje i sada oni su glupi što daju malo vojnika a mi smo pametni što 700 naših vojnika odvajamo u mirovne operacije?Zato vas molim da mi odgovorite na jedno važno pitanje – koji je to procenat od ukupnog broja vojnika pod oružjem kojim raspolaže trenutno srpska vojska? Koji procenat mi šaljemo u mirovne operacije i u kom vremenu u kom vremenu to radimo? U vremenu kada Evropom vlada ogromna migrantska kriza, kada ne možemo da kontrolišemo sopstvene granice, imamo hiljade migranata koji nam ulaze nezakonito na teritoriju naše države i kada bi mnogo više trebali da posvetimo pažnju rešavanju tog problema, gospodine ministre, a ne da mi rešavamo belosvetske ratne i druge probleme? To nije ključna i osnovna uloga Vojske Srbije da mi rešimo probleme u mirovnim operacijama u 20 država sveta, ali da zaštitimo granicu države Srbije da nijedan migrant ne uđe i time zaštitimo bezbednost građana Srbije to jeste zadatak Vojske Srbije. Ako 700 vojnika pošaljete u mirovne operacije, ko će vam biti na raspolaganju ovde u Srbiji?Da ne govorim o tome da EU ne izdvaja nikakva sredstva za ove mirovne operacije, da moram mi da plaćamo to iz svog budžeta, a vi ćete tamo kukati kako nemamo dovoljno para da vratimo redovno služenje vojnog roka i da je to velika stavka u budžetu, a evo, dajete pare za mirovne misije EU, uslovljeni naravno EU da to činite.Naravno, smatram da treba gledati i na druge strane sveta, da nije zapad jedina strana sveta, da je organizacija za dogovornu kolektivnu bezbednost, na čijem čelu je Ruska Federacija, mnogo ozbiljnija, mnogo miroljubivija i mnogo bezbednosno za nas interesantnija međunarodna organizacija, nego jedan NATO ili bilo šta tog tipa.Zato želim da vam postavim i nekoliko pitanja, želeći prosto da iskoristim vaše prisustvo i veoma vam se zahvaljujući tome što ste otvoreni za razgovor sa narodnim poslanicima i time ste, na neki način, pokazali jedno poštovanje prema ovom domu.Prvo pitanje za vas glasi da mi objasnite kako to možemo biti vojno neutralni i prema onima koji su nas bombardovali i prema onima koji nas nikada nisu bombardovali? Kako prosto možemo imati isti aršin prema onima koji su ubijali našu decu, uništavali našu imovinu, razvaljivali našu privredu, oteli nam deo naše teritorije, ostavili za sobom posledice gađanja bombama sa osiromašenim uranijumom, kako dakle prema njima možemo da imamo isti odnos, a to proklamuje vojna neutralnost, kao recimo prema onima koji nas nikada u svojoj istoriji nisu bombardovali, koji se bore za očuvanje KiM u sastavu Srbije?Kako jednostavno možemo izjednačiti NATO i Rusiju? To je prosto nemoguće, istorijski, moralno, politički, kako god hoćete. Zato je vojna neutralnost u tom smislu obesmišljena.Postavlja se pitanje, takođe, pod broj dva, zašto mi jedan od izgovora, zašto mi idemo u ove vojne, mirovne i svake druge operacije širom sveta, je taj da učimo zanat, da budemo u toku sa ne znam kakvim savremenim tendencijama i iskustvima, a ja postavljam vama pitanje – zašto smo mi onda penzionisali naše visoke oficire sa ratnim iskustvom, koji su zapravo mogli da obuče našu vojsku i nije morala da se šalje naša vojska širom sveta. sveta. Mi smo imali svo to iskustvo koje nemaju brojne vojske Evrope, ali smo mi te najbolje naše oficire, relativno mlade oficire, penzionisali.Postavlja se, naravno, pitanje – da li ovi svi sporazumi sa NATO Paktom koji su u međuvremenu potpisani od strane aktuelne vlade na čelu sa SNS, vode ka vode ka učlanjenju Srbije u NATO i da li se može govoriti o vojnoj neutralnosti i, da kažem, nekom reciprocitetu u saradnji sa Istokom i Zapadom, kada vi imate npr. 10 zajedničkih vojnih vežbi sa NATO Paktom, a jednu sa Ruskom Federacijom? Inače pozdravljam, i svaka čast, kažem, evo, koliko god puta treba za ove zajedničke vojne vežbe slovensko bratstvo sa vojskom Rusije i Belorusije. Svaka čast, evo još jednom. To je ono što je smisleno, što ima i te kako smisla i što ćete uvek imati podršku SP Dveri.Želim Dveri.Želim takođe da posebno stavim akcenat na ovu migrantsku krizu i da li možda treba da razmislimo da smanjimo kontigent naših vojnika u mirovnim operacijama, ako vi to već izglasate, a mi smo protiv toga, jer jednostavno, obratite pažnju na ogromnu migrantsku krizu, koja ozbiljno ugrožava bezbednost naših granica, a to je ipak prioritet u vašem radu.Takođe, želim da vas pitam, da li ovo dalje usklađivanje u okviru pristupanja Srbije EU sa spoljnom politikom EU, može da nas odvede u konflikt sa Rusijom, može da nas odvede u uvođenje sankcija Rusiji i, po prvi put u srpskojistoriji, svrstavanje na stranu protiv Rusije? Jer, vi kažete da su ove mirovne operacije, između ostalog, i značajan iskorak u našim daljim evrointegracijama. Šta ćemo sve morati da iskoračimo na putu Srbije u EU i da li će jedan od tih iskoraka biti svrstavanje na stranu protiv Rusije?Takođe, želim da postavim još jedno veoma važno pitanje, a to je – zašto mi u okviru te vojne neutralnosti i, da tako kažem, podjednakog aršina i prema jednoj i drugoj strani ne bismo učestvovali u mirovnim operacijama Ruske Federacije u Siriji? Kada već učestvujemo u mirovnim operacijama i na jednoj i na drugoj strani sveta, jer sarađujemo i sa jednima i sa drugima. Kada bi se postavilo to pitanje, podigao bi se čitav NATO Pakt i EU i verovatno bismo zaboravili da smo vojno neutarlni.Konačno, neutarlni.Konačno, naravno, ono što je najvažnije za SP Dveri, o čemu govorimo mesecima i godinama unazad, ono što podržava više od 70% građana Srbije, ono što podržavaju posebno mladi ljudi, kojih se to direktno i tiče,a to je povratak redovnog služenja vojnog roka ili prekid ove suspenzije, odnosno trenutnog zamrzavanja redovnog služenja vojnog roka za sve punoletne i zdravstveno sposobne muškarce u Srbiji. Prosto, to se od vas očekuje, gospodine ministre, to se očekuje od ove Vlade i bez obzira što smo opozicija u 99% onoga što radi aktuelna Vlada RS, predložite to Narodnoj skupštini, dobićete podršku SP Dveri. Hvala.

na iscrpnim objašnjenjima i vidite konačno da i nama poslanicima ovde nije lako kada sedimo svakog dana.Poštovani ministre, ako ste vi imali sreće, kako je malopređašnji govornik rekao, sa kadrovima, sa kadrovima, SNS u Skupštini sigurno nije sa svojim šefom, tako da, to nije ništa što je kompatibilno.Ono što je dobro za ovaj parlament i za evropski put Srbije, to je sigurno činjenica da smo pre osam godina u ovom istom parlamentu imali 50% onih koji su govorili kao prethodni kolega Obradović, koji nisu za učešće Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama, i to je loše, loše po državu, što smo mogli da vidimo, i njenu bezbednost.Ono što je dobro, to je da je sada skoro 80% poslanika, koji su učestvovali u radu i poslaničkih grupa, podržalo ovaj vaš predlog i glasaće, nadam se, u Danu za glasanje, za učešće Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama.I dalje stojim pri činjenici da nije baš dobro, da li je to zbog izbora koji su održani u aprilu mesecu, da odluku o učešću Vojske u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama za 2016. godinu donosimo danas, 2. novembra 2016. godine, te se nadam da ćete to ispraviti, kako ne bi otvaralo razne sumnje.Vojska sumnje.Vojska je institucija, i toga smo svi svesni, koje ima najveće poverenje građana i nadam se, zbog bezbednosti svih nas i bezbednosti naše države, da će to tako ostati i sigurno da je to zasluga ovih ljudi koji sede sa vaše leve strane i uspešnih oficira, podoficira i vojnika, a manje, na žalost, nas političara, bez obzira iz koje stranke dolazimo i tako treba i da ostane.Nadam se da će Vojska uspeti da pošalje i opremu, a ne samo ljudstvo u nekim budućim i narednim misijama i multinacionalnim operacijama. Ono što je izuzetno važno, to je da se nadam da učešće vojske u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama prati i diplomatska aktivnost, što nije naravno vezano za vas, već za ministarstvo koje vodi potpredsednik Vlade, ministar Dačić, i nadam se da tu postoji kompatibilnost i da Srbija ima benefite i na tom spoljno-političkom planu od ovih misija.U Srbiji ima 37.000 vojnika, ako se ne varam, a 370 vojnika učestvuje u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama, pa se postavlja pitanje – kako živi 36.630 vojnika? Da li oni imaju uslove dostojne poziva kojim se bave, a to je sigurno jedan od najvažnijih poziva trenutno u Vojsci je trenutno, po istraživanjima, preko 50% nezadovoljnih vojnika. Ne kažem da ste tu krivi vi, to je po anketi po kojoj je takođe i činjenica da je Vojska institucija u koju građani Srbije imaju najviše poverenja. Pa sada, nije baš prirodno da u ovo poverujemo, da je Vojska institucija u koju građani imaju najviše poverenja, a da ne poverujemo da 50% vojnika kažu da nije zadovoljno svojim statusom ili da bi taj status trebalo da bude bolji.Ono što smeta svima ovde u sali, ali nisam siguran da je to dobro, to je da ne možemo da izbrišemo ono što je ministar Šutanovac, tadašnji, a sadašnji predsednik DS uradio, to je pre svega profesionalizacija i modernizacija Vojske, a ako govorimo i misija EU, moramo biti svesni činjenice i da je upravo gospodin Šutanovac, potpisivanjem bilateralnog sporazuma u Parizu, početkom 2012. godine, omogućio da se prvi put oficiri rečnih jedinica popnu na Francuski brod „Floreal“ i to je ujedno bilo i naše prvo učešće u misijama EU, uopšte, tako da ne možemo da prenebegnemo te zasluge, kao što ne možemo i da zapostavimo, koliko god to političkim oponentima smetalo, da je otvorena baza „Jug“ kod Bujanovca, za koju je takođe zaslužan ministar Šutanovac sa svojim saradnicima i da u toj bazi postoji centar za obuku pripadnika koji koji učestvuju u multinacionalnim operacijama. To nije samo centar za pripremu pripadnika naše vojske, već za vojske iz celog sveta i okruženja.Nadam okruženja.Nadam se, poštovani prijatelji, da ćete ove činjenice koje smo mi iz opozicije prihvatili, bez obzira što smo u različitim političkim partijama i što imamo različite poglede kako doći do cilja.Što se tiče ove odluke, DS će jasno podržati učešće vojske u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama, jer je to upravo put koji DS zagovara 27 godina. Za razliku od drugih koji su nekada bili za granice Karlobag-Ogulin-Virovitica pa su sada za EU, mi nismo mi nismo menjali svoja ubeđenja i mi nismo menjali svoja uverenja, već imamo jasan pravac, put i cilj 27 godina. Hvala.(Boško

Hvala, gospodine predsedavajući.Zaista je u pitanju jedno, rekao bih, neodgovarajuće tumačenje politike Srpskog pokreta „Dveri“ od strane narodnog poslanika Milojičića. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da napravim razliku.Dakle, to što imamo jedinstvo i vlasti i opozicije, dela opozicije, po pitanju angažmana Vojske Srbije u mirovnim operacijama širom sveta, meni samo potvrđuje osnovnu tezu da je SNS nastavila politiku DS u brojnim oblastima funkcionisanja. Drago mi je da je gospodin Milojičić to na određeni način ovde i potvrdio.Naravno da nismo svi ovde u uniformi. Naravno da imamo opoziciju koja drugačije misli,

U tom smislu, mislim da je došlo vreme i da je to dobra stvar za kvalitet diskusija ovde u domu Narodne skupštine Republike Srbije da imamo nekoga ko se razlikuje od te dve politike, nekoga ko je protiv ulaska Srbije u EU, nekoga ko je protiv ulaska Srbije u NATO, nekoga, u krajnjem, ko dovodi u pitanje baš tako lepe pričice o ovim mirovnim operacijama. Znači, zašto 700 vojnika? Zašto i mi ne pošaljemo sedam vojnika? To je dovoljno za našu reputaciju.Što se tiče reputacije, nema veće i bolje reputacije Vojske Srbije od suprotstavljanja NATO paktu prilikom bombardovanja 1999. godine. Tada je za mnogi period iza nas Vojska Srbije dobila u očima svetske javnosti priznanja koja nikada na drugi način neće dobiti. Tada smo pokazali kakvu vojsku imamo, kada smo se suprotstavili NATO paktu i kada smo uspeli da mu se suprotstavimo.Sa druge strane, koliko puta gospodin Martinović ili moja uvažena prezimenjakinja Marija Obradović moraju da pomenu Aleksandara Vučića po kvotama da 17 puta u govoru mora da se pomene, to je pitanje

Zahvaljujem se, gospodine Arsiću.Neću ja pominjati ničije ime i neću pominjati nijednu stranku, ali želim samo da kažem sledeće. Niti je SNS za NATO pakt, niti mi želimo da budemo stranka koja će državu da dovede u situaciju da njeni građani gube živote za bilo čije tuđe interese. Mi Srbi smo u 20. veku, nažalost, izgubili premnogo glava, misleći da od nas zavisi sudbina sveta.Vlada sveta.Vlada Srbije vodi politiku takvu da pre svega očuvamo mir i bezbednost u našoj sopstvenoj zemlji, da sačuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji i da pomognemo na svaki mogući način da opstane Republika Srpska kao entitet u sastavu I nije tačno da Vlada Srbije nema definisanu spoljnu politiku. Imamo vrlo jasnu spoljnu politiku. Formula te politike je vrlo jednostavna, a to je – voditi brigu o srpskom nacionalnom interesu, gledati na svet srpskim očima i misliti srpskom glavom, ničijom tuđom i gledati na svet ničijim tuđim očima.Ovde je bilo reči o tome da treba da idemo u Siriju. Nemam ništa protiv, pod uslovom da onaj ko je to rekao prvi krene u Siriju i pomogne da se reši kriza u Siriji. Ali, mi smo se nagledali u 20. veku mnogo onih koji su

tj. predsedavajući, vas ovde svi poslanici hvale da ste zaista demokrata kada vodite ovu sednicu, ali iz nekog razloga gospodin Ćirić i ja zaista nemamo sreće sa vama.Prethodni govornik, tj. gospodin Obradović je pomenuo mene tri puta, jednom je pomenuo gospodina Martinovića. 108, o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine i predsedavajući.Gospodin Martinović dobije reč ako je pomenut jednom, mene je tri puta pomenuo prethodnik i ja ne dobijem reč, pa stvarno to nije fer. Budite ravnopravni, bez obzira što su oni iz vaše poslaničke grupe. Trebate voditi računa i o opoziciji. Čas se to kolo sreće okrene, verujte mi, mi to znamo vrlo dobro, kao i SPS-ovci.

U redu, član 108, o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik, odnosno predsedavajući sednicom, a tražili ste pravo na repliku koja vam je predviđena članom 104. Poslovnika. Kaže ovako ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, nije toga bilo, svi su to čuli. Šta je on to vama loše

stvar, da vam obrazložim i kako je gospodin Martinović dobio pravo na repliku. Dobio je zato što je kolega Obradović rekao da koleginica Marija Obradović i Aleksandar Martinović imaju zadatak da po 17 puta kažu reč „Aleksandar Vučić“, imenom i prezimenom.

Zahvaljujem, predsedavajući.Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, SRS danas u toku cele rasprave nijednom nije iskoristila svoje pravo za repliku jer smo time želeli da omogućimo da ova sednica ima normalan tok i verovatno je prošla bolje nego mnoge druge sednice u proteklim

ali je interesantno da neki koji danas predstavljaju opoziciju obraćaju se vama, gospodine ministre, rekli su da se vi danas nalazite u većinski prijateljskom okruženju, računajući da mi radikali smo neprijateljsko okruženje. Vi znate, gospodine ministre, da kada su radikali u pitanju, oni imaju svoje stavove, njihovi stavovi proizilaze iz njihovog programa, iz njihove ideologije, a normalno da će uvek kritički govoriti o svim pitanjima o kojima se raspravlja ovde u Skupštini.Takođe, jedan od opet sa strane opozicije, rečeno je da mi smo danas ovde se bavili političkom propagandom i predizbornim aktivnostima. To svakako nije tačno. Mi smo rekli svoje stavove, njih ste čuli vi, čula ih je i naša javnost. Mi od tih stavova ne odstupamo i ono što svaki građanin uvek može unapred da zaključi kako će srpski radikali glasati, odnosno kako će se odnositi prema pojedinim pitanjima koja su ovde na dnevnom redu. Mi smo ponosni na tu činjenicu, jer kao srpski radikali uvek zastupamo ono što smatramo da je interes srpskog naroda i srpske države. Hvala. **Veroljub

sve, nisam ometao ni kolegu iz „nikad mu dosta nije bilo“, pa se nadam da ću i ja biti pažljivo saslušan. Ovde je neko u vrlo ružnom kontekstu spominjao šefa Srpske napredne stranke. Verujem, da će njihov predstavnik reagovati, ali s obzirom da sam ja stara kuka, da pamtim vojsku iz starih dobrih vremena kada je na stadionu „Zvezde“ i „Partizana“, nedeljom bilo više pripadnika koji su nosili oružje, pripadnika vojske, na stadionu bez oružja, nego što smo mi zatekli 2012. godine, posle delovanja onih koji nemaju razloga da ničijem šefu prigovaraju zato što ja njihove šefove na njihovom žalu dobro pamtim.Jedan od njihovih šefova je bio u nekoj jedinici za specijalne operacije, kasnije ih je nazvao zlikovcima iako je sa njima radio zabave za Novu godinu, ono, „moji su drugovi žestoki momci“. Dakle, bio je i ministar unutrašnjih poslova savezni, starao se o bezbednosti. Kada je ubijen premijer jedne od članica, on je preuzeo njegovo mesto, a svog kolegu ministra unutrašnjih poslova republičkog je ponovo imenovao na to mesto. To im je jedan šef.Drugog šefa, oni često menjaju šefove, da bi time dokazali da su orijentacije visoko demokratske. Drugog pamti po aferi „Satelit“, koja nije bila međunarodna mirovna misija, koja nije ovde odobrena odlukom, kao što je mi donosimo sad. Evo, sada će opet da baci kuglu na mene ili će da baci nogu od pevca, više nisam siguran. Dakle, drugog pamtim po aferi „Satelit“, koju nije odobrio, nije donošena odluka kao o ovim međunarodnim misijama, učešćem u multinacionalnim snagama. Četrdeset i nešto miliona evra, sva trojica su bila iz nama susedne države, doneli su odluku da se kupi Satelit za potrebe zajedničke države, a da ga samo Srbija plati iz svog budžeta.Satelit

Zamislite, kako se borite protiv terorizma 48,00 sati naknadno. Dobijete snimke, teroristi se nasmejali, kažu – evo mi smo vas čekali 48 sati da dođete. To je bio njihov drugi šef.

Dakle, koliko se sećam i neko odlikovanje je podeljeno, ali kada su Gadafija ubili na veoma ružan način, ćutali su kao bubice iako su vrlo rado prihvatili odlikovanje, pa čak poveli jedan vod vojske, a to ministar zna, da uveličaju tu proslavu povodom odlikovanja koje su dobili.Jednog od sledećih šefova sam upoznao u jedinicama multinacionalnim vojvode Paroškog. Dakle, to je bio neki kamp na obali Tise i tu je budući vojvođanski vlastelin učio prve svoje strojeve korake u jedinici velikog vojvode Milana Paroškog. Lično sam to video. Jedan od potpredsednika koji je tako gadljiv na

ne nosim ali su oni nosili, pa su zaboravili.Sledeći šef, onaj četvrti što je bio sa trećim u Tripoliju, njega sam upoznao sa veoma skupim časovnicima, valjda iz tih multinacionalnih operacija, tamo sa nekog broda ili šta ja znam, kako se svi ti nosači aviona zovu, uglavnom nestalo je na stotine tenkova, čamaca, borbena gotovost Vojske je znatno snižena. Njima je bilo više stalo do ministra vojnog, sadašnjeg šefa nego do vojske, čak vojsku i da nemaju. Bitno im je bio ministar vojni, javne nabavke ministra vojnog, bitno im je bilo da dođe onaj najbolji krojač na svetu, da mu sašije najbolje odelo.Nisu računali na to da se čovek, kao što se piće ne ceni po buretu, kao što se knjiga ne ceni po koricama, tako se i čovek ne ceni po odelu već po delu. To što je nosio skupo odelo pokazalo je samo da je odelo skuplje od njega, ali on je u jednom jurišu u multinacionalnim operacijama, naravno bez odluke Skupštine zauzeo jedan omanji pašnjak u Beogradu, sazidao jednu zgradi u kojoj imaš prostora da smo mogli da stavimo spavaonice za ceo bataljon. Na čijoj ruci je bio sat od kojeg si mogao da naoružaš jednu četu, modernim naoružanjem streljačkim, a u posedu je imao penthausa toliko da si mogao da staviš ceo bataljon. To su vaše multinacionalne operacije koje ste vi izvodili širom Srbije, a i malo šire.Kao stari vojnik koji je služio 15 meseci, tvrdim da je naša vojska uvek bila hrabra, ali treba nešto da naučimo. Vojska deli sudbinu društva. Vrlo je osetljiv trenutak. Napoleon je rekao Napoleon je rekao – treba znati kad skinuti lavlju kožu, a kad navući kožu lisice. Tako i mi moramo ne samo biti ludo hrabri, moramo biti i dalje hrabri, ali moramo biti i malo mudri da ove ostatke ostataka naše vojske koja se polako diže kao i država, mada nam ovi koji su nas godinama, 12 godina uništavali sad prigovaraju što to brže ne oporavimo.Dakle, vojska deli sudbinu države. Države koja 2012. godine nije imala državu, gde je to bila kuća golih zidova i srazmerno dizanju ekonomske moći dizaće se i vojna moć. Mislim da su multinacionalne operacije dobre da naša vojska vidi gde su i te druge vojske. To što su neke od zemalja priznale Kosovo i Metohiju, ja žalim za tim, izvinite, Kosovo kao državu. Ja žalim za tim ali mi treba sve da činimo, pa i ta vojska koja tamo ode, naši predstavnici da svako srazmerno svojoj moći ubeđujemo neke da povuku to međunarodno priznanje kao što sam i ja ušao u grupu za Vatikan i iz poštovanja prema državi koja nije priznala Kosovo i Metohiju, a na vrlo grub način sam ismejan i na državu koja može da utiče na druge države da to ne priznaju. Nisam ja kriv što se nije prijavilo 250 kolega već svega nas troje, a neko mora da bude predsednik. Apelujem i na naše vojnike da bez obzira što to ne izgleda u multinacionalnim operacijama kao dostižno, da ipak srazmerno svojoj ulozi pokušavaju da ubeđuju kolege, posebno one koji imaju svoje vojnike, a ja nisam glasao za sporazum Ahtisari-Černomidin, nisam glasao u onoj Skupštini tamo.S tamo.S obzirom da tamo postoje neki vojnici, da im prenesu da treba te svetinje štititi, ali ponovo podvlačim, mi mislimo da treba da prestanemo da budemo ludo hrabri, da budemo mudri, da povratimo snagu, da zašijemo rane koje su nam nanete, da što manje krvarimo, da oporavimo naše državu, našu vojsku, do podignemo svoju glavu, da jednog dana podignemo svoju zastavu, da onoga trenutka kad budemo procenili da je to nužno i da se mora, da državu treba braniti i mislim da smo dosta u svojoj istoriji ginuli za druge, da je vreme da počnemo da živimo za sebe. Hvala.

bolje reći moj lični utisak. Tokom ove diskusije danas se moglo čuti puno različitih stavova. Oni koji ozbiljno prate skupštinska zasedanja, jasno im je da se danas niko nije pomerio ni makac od svoje pozicije koju inače čvrsto drži. Pitanje je koliko je pametna. Ovo je bila prilika da pokažemo stav Srbije i jedinstvo oko ove veoma važne teme, jer ti ljudi tamo nisu u svoje lično ime, nego u ime Srbije i naša obaveza je bila da im damo podršku kroz prihvatanje ovakve odluke.Svaka vrsta kritike, a naročito one neprimerene kritike koje su se mogle čuti danas, neka je na čast ljudima koji su to izgovorili. Svaka vrsta odbijanja da učestvujemo u ovakvoj vrsti operacija i međunarodne saradnje isključivo znači izolaciju za našu zemlju, kako god nazvali to oni koji traže da ne budemo deo ovakve priče.O tome da li tamo imamo tri ili sedam stotina pripadnika odlučuje neko ko to mnogo bolje zna i neko ko procenjuje postignuća i značaj učešća srpskih pripadnika u multinacionalnim operacijama i mirovnim operacijama.O tome da li spominjem 17 ili stotinu puta ime Aleksandra Vučića ne treba da raspravljamo u okviru ove tačke dnevnog reda. Pominjaću i dalje, jer to nije moja lična želja, to je volja ljudi koje srećem na terenu. U poslednjih 45 dana obišla sam 40 opština u Vojvodini. Svakog dana se srećem sa ljudima koji neverovatno poverenje, nadu isključivo Aleksandru Vučiću ukazuju. Žao mi je zašto neki drugi lideri nemaju tu šansu da njihovi poslanici i članovi njihovih partija mnogo puta pominju njihovo ime.Ja nisam neko ko je idolopoklonik, niti verujem u idole, ni političke, niti bilo koje druge vrste, ali sam neko ko želi da ponovi ime čoveka koji je uradio mnogo, mnogo više u ovom trenutku, ako ništa drugo, nego ostali aktuelni politički lideri u zemlji. O tome će svedočiti istorija i politika.Hoću da ponovim da će poslanička grupa SNS u dana za glasanje naravno glasati za oba predloga ove odluke, a vama, ministre sa saradnicima, zaista hvala što ste odvojili ovo vreme i ovako pažljivo slušali i onaj deo političke diskusije koja se ne tiče konkretno ove teme, ali to je naša svakodnevica. Hvala vam. **Veroljub Arsić**

Pošto nema poslanika iz DS, voleo bih da nam dostave te izmišljene ankete koje imaju i tu analizu, koliko ima nezadovoljnih, gde, pošto takve ankete ne postoje.Ono što smo mi zatekli 2012. godine, što je taj voljeni ministar Šutanovac ostavio nama, to je da smo zatekli da nema hrane, nema obuće, nema odeće, nema uniforme, nema zaštitne opreme, nema ratnih materijalnih rezervi, nema goriva, da vam ne pričam o oružju i oruđu. Vi sami znate šta se dešavalo sa tenkovima, avionima.Tačna je jedna stvar, da je on započeo bazu Jug, ali smo je mi završili, a u isto vreme je zapostavio život u kasarnama, koje su bile u katastrofalnom stanju.Kad kažete vi penzionisanje, to treba da pitate tog ministra zašto je penzionisao najbolje ljude, jer mislim da on može najbolje da vam odgovori.Kada kažete praštanje, čovek je veliki onoliko koliko ume da prašta. Srbija je velika, jer ume da prašta, ali Srbija nikad neće da zaboravi i Srbija je upravo u tome velika.Od očekuje, i od moje Vlade se očekuje da uradimo ono što je premijer rekao u svom ekspozeu. Politika Vlade je vojna neutralnost, ulazak u EU, da Srbija bude faktor stabilnosti, da bude ekonomski najjača ovde, da bude fiskalno stabilna i da bude Srbija na prvom mestu. To se dokazuje na izborima. Mi smo vam pokazali na izborima ko je u pravu, a vi sačekajte sledeće izbore. Hvala.

a pošto se šefovi, odnosno ovlašćeni predstavnici više ne javljaju, koji na to imaju pravo, zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka 11, 12. i 13. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to nisu već učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3. a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine-Zelena stranka; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.Da li predlagači, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč?Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne)Niko nije podneo prijave za reč.Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem zajednički jedinstveni pretres.Pošto smo obavili zajednički jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlozima

97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to nisu već učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno

li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne)Nijedna poslanička grupa nije dostavila spisak predloženih poslanika za diskusiju.Zbog toga zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.Sa ovim smo završili sa današnjim radom i nastavićemo sa radom u utorak u 10.00 Hvala.